ker je bilo že nekaj rečenega in tudi v tem letu je predvidenih 100 milijonov za Stanovanjski sklad, za financiranje javnih najemnih stanovanj. Omenjena je bila poroštvena shema, ki je bila sprejeta v zakonski obliki pred volitvami 2022, zadnjič smo imeli na Odboru za finance poročilo SID banke, kjer so povedali točno koliko ljudem so odobrili kredit na podlagi tega zakona in številka je pet v dveh letih, torej petim, v bistvu ljudem, pač posameznikom, družinam smo rešili stanovanjski problem. Nič ne rečem, bolje kot nič, ampak gotovo zakon ne funkcionira, o tem se strinjamo. Jaz bi rekla, da je to ena od rešitev, eden od ukrepov mislim pa, da ni ključen in ravno zaradi tega dajemo kot koalicija poudarek na javnih najemnih stanovanjih, pa bom povedala zakaj. Jaz sem celo življenje, razen enega kratkega obdobja, odraščala v neprofitnem stanovanju, najprej v študentskih domovih za družine, potem v študentskem domu za te podoktorske študente in preostanek otroštva v neprofitnih stanovanjih ta stanovanja so moji družini omogočila, da smo lahko imeli polno življenje. Moja starša sta bila ena izmed tistih mnogih, tudi danes v Sloveniji, parov, ki nista imela zaledja svojih družin, da bi podedovala nepremičnino ali pa bi lahko si sposodila denar, da bi dala tistih 20 procentov ali kolikor se danes tudi zahteva, če želiš kupiti nepremičnino. to, da smo lahko imeli neprofitno stanovanje, nam je omogočalo, da smo imeli seveda več razpoložljivega dohodka in smo si lahko privoščili tudi počitnice kje v tujini in tako naprej, in ravno zaradi tega te poroštvene sheme za nakup nepremičnine po mojem vidiku niso ključne za reševanje stanovanjskega problema mladih družin, tistih mladih ljudi, ki začenjajo. Glejte, to so ljudje, pa jaz izhajam iz privilegiranega položaja, ko imam še izobrazbo, pa še moji bivši sošolci, ki so pravniki na začetku kariere, so lahko srečni, če dobijo malo več kot tisoč neto na mesec. In ti, če se želiš osamosvojiti v tej stopnji življenja, nimaš denarja, da si boš kupil nepremičnine in ni nič narobe s tem.

imaš nek normalen trg nepremičnin, kjer dobiš stanovanje, ki ti vzame manj kot pol tvojega prihodka, idealno, tam od, ne vem, 20 procentov tvojega mesečnega, 30, mesečnega prihodka, ne pa da večino svojega mesečnega prihodka za stanovanje daš in potem seveda komaj prideš čez mesec in ne moreš nič prišparati in na dolgi rok ne moreš investirati v nobeno nepremičnino. Tukaj jaz vidim res ključ teh javnih najemnih stanovanj za mlade, mlade družine, mlade pare, da se osamosvojijo. Vsi vemo, da je to zelo pomembno. Mi imamo zelo visok odstotek mladih ljudi, ki ostajajo doma. To ni dobro iz več razlogov. Verjamem, da tisti, ki ste kdaj živeli dlje časa doma kot odrasli, veste zakaj. Nekaterim, nekateri si naredijo situacijo, ki jim je v redu, ampak mislim, da velika večina si pa želi eno zdravo oddaljenost od svojih staršev ali pač staršev partnerja in to je tisto, kar moramo omogočiti. In mislim, da je najbolj neposreden način, da to omogočimo z javnimi najemnimi stanovanji, sto milijonov na leto, kar zagotavlja tudi proračun za 2026. Dejansko pa to ni vse in to tudi ne bo produciralo dovolj stanovanj na splošno za cel trg. Strinjam se, saj niso samo mladi ljudje, ki se osamosvajajo na trgu nepremičnin, so tudi drugi ljudje. Za nekatere bolj, bi bil bolj primeren nek instrument poroštvenih shem, ki bi bilo dobro, da bi deloval in se strinjam, da moramo v naslednjih letih tudi ta mehanizem izboljšati. Dodaten vir stanovanj, ki je bil pa tudi predstavljen na Odboru za finance, so pa stanovanja, ki jih bo gradil DSU, v okviru SDH, torej Družba za svetovanje in upravljanje. To je bilo predstavljeno v okviru strategije upravljanja naložb države, tudi tam je predvideno, da se bodo gradila javna stanovanja, tako da ne bo vse samo na stanovanjskem skladu. Skratka, iz več virov, upajmo pa zraven še, da uredimo najemni trg, čisto prosti trg, to je pa še tretji element. Tukaj pa moramo regulirati Airbnb. V velikih središčih ne bo šlo drugače, ker pač trenutno se toliko splača oddajati na kratki rok, da če si malo sposoben poslovno razmišljati, seveda ne boš oddajal pod bolj restriktivnimi pogoji in pa, čez čas, to bo trajalo, da se bodo tudi neke nepremičninske zakonitosti začele nadzirati, da se ne bo več v bistvu kršilo zakona, izvajalo, ne vem, zaščito, prekršek ali kaznivo dejanje, ampak te pogoste prakse, kjer se piše ena enota v pogodbo in se druga pričakuje od najemnika, ki je v slabšem položaju, da plačuje. To so vsi, po mojem mnenju, različni vidiki, ključen izmed njih, ki je pa umanjka vsa ta leta do zdaj je pa stabilno financiranje javnih najemnih stanovanj in to zagotavljamo s tem proračunom in ga bom z veseljem potrdila. Hvala.

torej linearna kombinacija tako možnosti za nakup stanovanja ali pa hiše ali pa podrtije, ki jo potem mlad, mlada družina lahko obnovi. Ta zakon tudi to omogoča. Ne samo nakupa stanovanj, ampak tudi, da bi obnovil kakšno staro kmetijo ali pa ne vem koliko občin celo imamo, ali naselij, kjer sploh ni nobenega prebivalca, mislim, da jih je več deset v naši državi, na primer, hkrati pa seveda tudi podporo. Neprofitnim stanovanjem. Kar pa jaz problematiziram je pa to, spoštovana kolegica, oba se bova strinjala, da moramo opolnomočiti mlado družino, ali pa mladega državljana. Mislim, da je povprečna starost v Sloveniji 27,5 let odhoda od družine. Na primer v Skandinaviji je okoli 18 let, povprečna starost, tako da malo pogledamo. Pa zagotovo, če pogledamo model držav, sta zelo različna. Na primer v Skandinaviji bolj vestno plačujejo davke državljani. Pa da ne bom preveč zašel, no. Hotel sem samo poudariti,

naravne vire in prostor, kaj je naredil v tem času, da bi bili OPN, OOPN oziroma da bi bila gradnja tako neprofitnih stanovanj, kot tudi profitnih lažja. In tukaj je birokratski problem. In naša vladna koalicija, naša vlada je rešila vsaj deloma, za nekaj časa ta problem s tistim zakonom o ohranjanju narave, ki ga je potem vaša vladna koalicija črtala s pomočjo Nika Kovač in Inštituta 8. marec. Takrat je bilo jasno rečeno, da je potrebno ta nevladni sektor omejiti v tej meri, da se ne morejo trije, sedaj bom grdo rekel v narekovajih, trije mandeljci dobiti pa enemu infrastrukturnemu projektu oponirati oziroma ga zablokirati. In to je problem in to se dogaja na žalost tako pri energetskih pomembnih projektih, več sto milijonsko vrednih projektih, kot tudi pri načrtovanju OOPN ali pa OPN. Jaz sam podpiram oboje, tako možnost dobiti kredit, gradnjo neprofitnih javnih stanovanj, predvsem pa opolnomočenje mladih, da lahko investirajo, dobijo kredit, investirajo in čez deset let lahko to stanovanje nadgradijo, kupijo novega, večjega, tistega pa prodajo in tako bi potem tudi zagnali ta cikel. Hvala.

Je pa korektno od vas, če opomnite kolega, veste, da to ni bila replika. Dajmo spoštovati Poslovnik in ne zahtevate redno, da se navaja člen iz Poslovnika, tako da ne imeti zdaj druge vatle tu zame, da moram točno povedati katera številka. Lahko vi poveste katera številka je, to to bi bilo meni super, ker ste dlje časa poslanec in imate pred sabo, ker vodite sejo. Na tem mestu sem vas pa jaz samo prosila, kar veste tudi vi, da je korektno bilo, da tole ni bila replika in za namene omejevanja razprave naprej, da svojega kolega poslanca opomnite, da da naslednjič se samo prijavi na razpravo, je dovolj časa. Hvala.

se držite poslovnika in s tem zagotavljate red na seji. Ker vaš odnos do kolegice je bil izjemno žaljiv. Pravilno vas je podučila, če sami še po tolikih letih ne veste kaj je to replika, pač niste svojega kolega želeli opomniti, to je pri vas običajno, a ne, do nje ste pa bili izjemno nespoštljivi. In si malo pobrskate, ne samo Poslovnik, pač pa še tudi etični kodeks. In to, če ste mogoče starejši ali pa kaj takega, vam še ne daje popolnoma nobene podlage, da se tako obnašate do kolegice, ki vas je popolnoma pravilno podučila, da pač je bil Poslovnik kršen s strani kolega in vi ga pač niste želeli opozoriti in to je vse. Lepo vas prosim, dajte prosim poskušati pošteno voditi postopek razprave. Hvala. Hvala za opozorilo. Tudi to moram reči, da ni bilo postopkovno in bilo je pa zelo žaljivo do predsedujočega, tako da hvala za opozorilo. Bom vzel na znanje in tudi to upošteval. Do zdaj se vedno trudim, da sem korekten do vseh in gospod Hoivik je imel repliko.

na mizo vse žive stvari. In potem, ja, se žal moramo odzvati na te stvari. In zdaj se bom pač odzval na natolcevanja kolega Hoivika, in sicer, kako se na ministrstvih, mislim, da ste omenil solidarno prihodnost in kulturo zaposluje na veliko in ne vem od kje vam podatki. Najmanjše ministrstvo je Ministrstvo za solidarno prihodnost.

je trenutno 98 zaposlenih na MSP in 6 na IRSS. Ob tem pa imajo še vedno nezasedena mesta in sicer 8. Kar se tiče Ministrstva za kulturo, ministrstvo je bilo na, za kulturo je bilo po skupnem kadrovskem načrtu v organih državne uprave 162 zaposlenih, v to številko je vključenih 159 javnih uslužbencev in trije funkcionarji. V tej številki ni upoštevanih 9 javnih uslužbencev zaposlenih na projektu ena zaposlitev javnega uslužbenca iz akcijskega načrta za invalide in en javni uslužbenec, ki popolnjuje javnega uslužbenca, ki dela krajši delovni čas, zaradi statusa invalida, ker se navedeni ne vštevajo. Skratka, dovoljeno število zaposlitev po skupnem kadrovskem načrtu na dan 31. 8. je znašalo 171 zaposlitev. Ne vem od kje vam, da se na veliko zaposluje, se mi pa zdi, da je povsem nekorektno z vaše strani, da se greste taka izvajanja. Hvala.

54 je bilo zaposlenih 1. marca 2023 na MSP (Ministrstvu za solidarno prihodnost), to ste pobrali zaposlene javne uslužbence z Ministrstva za okolje in prostor, z Ministrstva za zdravje in z Ministrstva za delo. Sedaj držijo ti podatki, jih je 98 zaposlenih, to je 81 odstotno povečanje v letu in pol. To je zame ekscesno zaposlovanje ministrstva, ki prej sploh ni obstajalo, spoštovani kolega Jakopovič. In torej 44 krat povprečna bruto plača, bruto bruto 2300 evrov krat 12 si lahko vsak izračuna, koliko milijonov evrov bomo davkoplačevalci oziroma smo že plačali v letih 23, 24, 25 in tudi morda še delno 26 za to ministrstvo, ki pravzaprav dela, kar bi moralo delati prej, na delu, družini, zdravstvu in okolju in prostoru. Zelo enostavno je sto milijonov prerazporediti na Stanovanjski sklad. Zelo lepo je novelirati zakon o dolgotrajni oskrbi po nujnem postopku. Tako hitro, da niti ZDUS šele po letu in pol izve, da bodo s 1. julijem 2025 vsi upokojenci morali plačevati 1 % svoje pokojnine. Hvala.

mogoče tudi opozorim na to, kar je zelo pomembno za življenje vseh nas v Sloveniji in tudi za prihodnost, namreč, da obadva ta proračuna kažeta na dejstvo, da nam gre v Sloveniji dobro in tudi, da Svoboda s koalicijo zagotavlja trdno politično stabilnost in tudi politično voljo, da izpeljemo to, kar smo se zavezali že preden smo prevzeli vlado in to je v v proračunu za leto 2025 in tudi v proračunu za leto 2026 zelo nazorno prikazano. Želimo vlagati v (nadaljevanje) v uravnotežen razvoj in želimo vlagati v dobrobit vseh prebivalk in prebivalcev. Na politično stabilnost kaže že tudi optimizem, ki je tudi vsebovan v tem in je ključen, če želimo kot družba napredovati. Ta negativizem, ki ga ves čas in tudi danes poslušamo s strani opozicije, v resnici kaže na nemoč tega, da v resnici na kakršenkoli način omejijo koalicijo, da izpeljemo to, kar smo rekli, da bomo. In na politično voljo za uravnotežen razvoj kaže kar veliko enih postavk, pa bom samo nekatere naštela, ki so tudi meni bolj blizu. Bom začela s tem, kar je sicer že Lucija izjemno dobro opisala, ampak je dobro povedati, naložbe v stanovanja. To je, to je, ta odsotnost tega v vseh preteklih letih je izjemna težava zelo slabša kvaliteto življenja predvsem mladih ljudi v Sloveniji. In jaz mislim, da je odločitev, da bomo zdaj končno vložili res večja sredstva v to, izjemnega pomena in mislim, da ne morem tega povedati lepše kot je povedala Lucija tudi na svojem primeru. Investicije v zdravstvo, to je to, kar potrebujemo. In mi v Sloveniji rabimo še naprej kakovostne zdravstvene storitve in ne le kakovostne zdravstvene storitve, ampak kakovostne zdravstvene storitve za vse, kar v Sloveniji imamo in kar je ravno Svoboda in ta koalicija garant, da bomo imeli še vnaprej. In jaz mislim, da smo vsi, da moramo tega biti veseli vsi prebivalci Slovenije. To je to je nekaj, kar smo obljubili, to je nekaj, kar že izvajamo in to je nekaj, kar bomo izpeljali. In na to, da želimo vlagati v dobrobit vseh prebivalk in prebivalcev, kaže tudi prejšnji teden realiziran dogovor, kar je prav tako izjemen uspeh, in dosegli smo dogovor o plačni reformi in ne le to, da smo nekaj najavili, obljubili in tudi izpeljali. Ampak jaz mislim, da je sámo dejstvo, da smo se kot družba odločili, da je minimalna plača najmanj, kar lahko dobijo ljudje, ki jih država plačuje za to, da pomagajo prebivalkam in prebivalcem s svojimi storitvami, da je to izjemen dosežek in da je to nekaj, kar bo vplivalo tudi v nadaljevanju na našo družbo in kar znajo ceniti tudi vsi dobri gospodarstveniki v naši državi, in teh niti slučajno ni malo. Prav tako je, kaže na vlaganje v skupno dobrobit dosežen dogovor o višini povprečnin za občine, tudi to je vlaganje v skupnost in to na lokalnem nivoju. Jaz mislim, da je, ne samo da je dobro, da dobijo občine več, ampak je tudi izjemen uspeh, da se s to povprečnino 90 procentov prav takšen delež pravzaprav prebivalcev predstavljajo, tudi strinjajo in so sami imenovali to kot dober kompromis in to je dosežek. Ob vlaganju v zdravstvo in stanovanja je izjemnega pomena vlaganje v znanost in razvoj. In spet, to je še posebej pomembno za mlade ljudi, ki načrtujejo svoje kariere že že zdaj v Sloveniji. In je pomembno, da na znanju gradimo, na dodani vrednosti; samo na ta način jo lahko dosežemo, da bomo investirali v to področje. In investicije za varnost in odpornost, ki so ravno tako prioriteta. Vlagamo v civilno družbo, v policijo, v obnovo, v prilagoditve za primere podobnih nesreč kot smo jih imeli v lanskem letu in prej zaradi podnebnih sprememb, ob tem pa še vedno ohranjamo investicije, in bomo izpeljali tudi to do konca, zaradi poplav lansko leto. Ni pa varnost samo to, varnost je tudi dovolj sredstev za socialno varnost,

Vsaka cesta, ki jo bi gradili, bi šla na račun denarnih socialnih pomoči ali pa na račun migracij, ampak tudi pri migracijah je treba malo razmisliti, kaj govorite, ker tudi to, da imamo vedno več ljudi, ki prihajajo iz tretjih držav in delajo v Sloveniji, za Slovenke in Slovence pomeni varnost, ker to pomeni več denarja v proračun, več denarja v pokojninsko blagajno in samo na ta način bomo lahko zagotavljali varnost za prihodnje generacije, pa tudi za nas pravzaprav in to v resnici pomeni, pomenijo naložbe v integracijo teh ljudi, ki jih mi sami vabimo, pa jih vabijo tudi gospodarstveniki, ker jih potrebujejo in jaz vidim te amandmaje, ki posegajo na to področje ne samo kot poskus, da se zgradi neka lokalna cesta, ki jo najbrž tudi rabimo ampak bo pač mogoče morala počakati, ampak kot prav zlonamerno dejanje, ki smo ga vedno znova deležni s strani predvsem kolegov iz SDS, namreč da kriminalizirajo ljudi, ki prihajajo k nam in pri nas delajo, pa vse to zavijejo v nelegalne migracije, to je v bistvu nekaj kar lahko samo slabo vpliva na prihodnost Slovenije in zato mislim, da so vsi ti amandmaji s katerimi hočete vedno znova pripeljati tudi migracije na vašo politično agendo, čeprav je tudi iregularnih migracij bistveno manj letos, kot jih je bilo recimo še lansko leto, je v bistvu čisto preprosto zlonamerno dejanje za to, da lahko vašim krajanom rečete, poglejte, mi smo za ceste, te pa dajejo tujcem, v resnici pa ti tujci pri nas gradijo te ceste v glavnem. In tudi zaradi naše vlade ti tujci po treh mesecih, ko pridejo k nam, lahko že gradijo ceste ali pa delajo kaj drugega. Tudi to je nekaj, kar smo naredili in mislim, da smo naredili za dobro vseh nas. Bi pa rekla še, ker verjetno bo tudi še naprej. Kakšna diskusija ob amandmajih, predvsem kolegov iz SDS, bi samo povedala, da višji znesek na postavki Urada za nastanitev in integracijo migrantov je predvsem na račun 35 milijonov, ki so namenjeni naši pomoči ljudem iz Ukrajine, se pravi beguncem iz Ukrajine, ki so pri nas in kolikor jaz vem, ste tudi vi za to, da jim pomagamo, mogoče samo zato, ker verjamem, da bo še kakšen odziv, bi povedala za vse naše ljudi, da ker boste potem rekli, ah, ne, ne Ukrajinci, to so ilegalni migranti, samo za to, da ja vsi vejo migranti, ki pridejo tudi iregularno in so prosilci za mednarodno zaščito v Sloveniji v času, ko čakajo na odobritev oziroma na zaposlitev, zdaj to po 3 mesecih dobijo 18 evrov na mesec žepnine, nič več, niti pikice več. Samo toliko, da bo jasno. Medtem pa po treh mesecih delajo ceste, na primer. Mislim, da bi mogoče povedala še nekaj o skladu za nevladne organizacije. Tudi to boste pripeljali še nazaj z amandmaji, tudi z amandmaji za leto 2025, samo nismo imeli več časa, da pojasnim. Ta sklad je sklad, kot so kakšni drugi skladi, na primer, imamo sklad za financiranje štipendij, sklad za podnebne spremembe in podobno, in ta sklad je v resnici, v ta sklad se steka malo več denarja po tem, ko je vaša vlada to odobrila. Jaz sicer menim, da je to zelo dobro in naj povem, da iz tega sklada črpajo tudi tiste organizacije, ki so, včeraj smo imeli Odbor za delo, družino in socialne zadeve in smo se pogovarjali o revščini, in včeraj ste zelo, kar je prav, ampak so vaši kolegi zelo zelo zagovarjali in zelo hvalili delo nevladnih organizacij, humanitarnih organizacij, ampak tudi te humanitarne organizacije se lahko kandidirajo

programi, kar ni tako zelo enostavno in moraš imeti dober program, ki je večinoma vedno usmerjen v izboljševanje pogojev življenja v Sloveniji. In še eno stvar financirajo, se financira iz tega sklada in to je namreč so lastna sredstva, ki jih potrebuje vsaka nevladna organizacija, ki v tujini pridobi sredstva, to pomeni sredstva, ki jih te organizacije, za za katere uspešno kandidirajo v tujini, jih pripeljejo v Slovenijo in jih potem iz tega in iz tega sklada lahko že spet na razpisu kandidirajo za lastna sredstva, ki jih po večini nimajo, ker gre za neprofitne organizacije in potem lahko te projekte izpeljejo, tako da jaz mislim, da gre za sklad, ker namreč, uspešna kandidatura za projekte v tujini se lahko primerja z uspešnim izvozom ene, ene gospodarske družbe, na ta način gre to- In jaz mislim, da so to zelo pomembne stvari in je dobro, da sklad ostane. Dobro je, da financira uspešne nevladne organizacije in tudi zato absolutno ne bom podprla nobenega vašega amandmaja, ker mislim, da sploh ne gre v resnici za to, kar predlagate, ampak predvsem za to, da poveste in ustvarjate napačno sliko o vseh teh sredstvih, ki jih namenjamo za stvari, ki bi jih vi radi vzeli in to so socialne pomoči, to je Urad za integracijo migrantov in nastanitev in integracijo migrantov, kjer gre večina sredstev za ukrajinske begunce in to je sklad ZNVO(?). Hvala.

odgovoriti. Težko se je spuščati na tak nivo, težko je prenašati to izgubljanje davkoplačevalskega denarja tistim, ki smo bili kdaj v službah pa smo vedeli kaj pomeni učinkovito delo, ampak žal, temu je očitno tako in dokler se tudi Poslovnik ne bo spoštoval tako kot je treba, bo očitno, očitno tako še dalje in dokler ne bomo dobili večine, da spremenimo določbe Poslovnika, še to bom povedala, da smo poslanci ekskulpirani, kot storilci kaznivih dejanj. Če bi sprejeli to in mi smo to pripravljeni, bi malo drugače kolegi komunicirali in teh laži in žalitev bi bilo konec, ampak za to žal ni potrebne večine v tem parlamentu, tako da ljudje bodo vedeli. Kaj smo zdaj tukaj poslušali, kolega je v eni sapi govoril, da so oni že vladali, tri, tri Vlade doslej. No, in sedaj, ko je zraven, pač žalil volivce, sedanje koalicije, se pravi Svobode, SD in Levice, kot tisti, kaj tisti, kaj pač so, sedaj pa bo volilo ljudstvo, kot da oni ljudstvo niso, kajne, kar je izjemno podcenjujoče, do državljank in državljanov,

Trikrat ste že bili na oblasti, pa ste vse razprodali pa uničili, kajne? Zdaj pa četrtič pa vi obljubljate, da zdaj bomo pa mi nova Švica. Ja, potem pa ne vem, zakaj še nismo nova Švica, kajne? Jaz ne vem, vas spregledati iz časa komunizma, samo vaše stranke še in mi poslušamo o komunajzerjih, o levakih, o levičarjih pa samo v vaši partiji SDS sedijo in po partijskem sistemu še zdaj delujete, še zdaj. En vodja 30 let in tako naprej. Toliko samo za začetek. Potem ste o zaposlovanju govorili, pa vi ne morete govoriti. Vi ste tisoč 500 ljudi v tem kratkem času uspeli zaposliti, ko sploh več niste imeli, ko ste že izgubili volitve, ste, ste basali še na stotine ljudi povsod. Saj smo, pa saj za to obstajajo uradne evidence. Komu vi očitate in kaj, tukaj neke prerazporeditve kadrov, lepo vas prosim, kajne? Potem se zmrdujete nad plačno reformo,

Da so po letih in letih dela, saj jim tudi napredovanja niso nič pomagala, ker so še vedno dobili izplačilo minimalne plače, do katere niso prilezli, do penzije. In vi si sedaj dovolite omalovaževati tako imenovano plačno reformo, pa ni to, pa ni ono, pa to sploh ni reforma, pa da vas ni sram. Upate si omenjati pravosodne policiste. Sedaj smo bili z Odborom za pravosodje tudi na Dobu in konkretno bodo imeli seveda zvišano plačo, hvala bogu. Kako si jih vi sploh upate omenjati, če pa vaše vlade, tri doslej ste rekli ne, kako to, da jim niso plače te krivice popravili niti na minimalno, niti na minimalno? Kdo ste vi, da si upate tukaj sploh usta odpirati zveze z njimi? Mi smo to storili v dveh letih in pol in še marsikaj drugega v tej državi premikamo. Še marsikaj drugega. Vi ste pa, bom rekla, hranili, futrali se temu reče zgolj Fides, ki za vas stavka takrat, ko ste v opoziciji in potem za to vemo kako vse skupaj deluje. Gledamo tudi se spomnimo vašega predsednika na dopustnikovanju na Mauriciusu, sedaj nima 30 tisoč evrov, hodi pa na golf na Mauricius pa tam dopustnikuje na jahtah in tako naprej in tako dalje...

pa tako naprej. Drugače pa jaz povem, seveda lahko, ker tako razpravljajo tudi drugi, torej, lahko tudi jaz tako razpravljam. Torej upokojenci, kajne, kdo je naredil največjo škodo upokojencem v tej državi? Vi,

ker to ni smešno. Gospod Hoivik, vi pa sedaj govorite o enem procentu. Tudi spreminja se nataliteta, mortaliteta, ljudje vedno več živijo in moramo se zavedati, da bomo morali seveda določene spremembe narediti, tako to je, okej. Zdaj pa, če pogledamo, ker je bilo že toliko na splošno rečenega, bom jaz povedala še nekaj o Mariboru, ker je bilo tudi tukaj dosti omenjenega. Jaz sem izjemno ponosna na to vlado, sploh kot bom bom rekla kar velika lokalpatriotka, da je ta vlada za moje mesto naredila več kot nekaj vlad tukaj skupaj. V Mariboru gradimo negovalno bolnišnico, onkološki inštitut, zagotovili smo denar za nove obsevalnike, gradila se bo, po stotih letih smo razrušili infekcijsko kliniko in gradili bomo novo. Po desetih letih smo potegnili iz predala nikoli realizirano obnovo oziroma pričetek gradnje zahodne obvoznice, ki se je tudi nobena vlada ni spomnila graditi za naše mesto in smo tik pred pričetkom gradnje. gradnje. Za prvi del so že vsi papirji. Prvega dela, pospešeno se še za drugi del pridobivajo vsa dovoljenja in tako naprej. Potem gradili bomo cesto tudi Brestanica-Jurij, tudi leta in leta so čakali, leta in leta v tem delu Maribora, uredili bomo cesto skozi Malečnik pa podvoz Ledina.

če gledamo še dalje na projekt, se bo prostorski razvoj letališča naredil, ki je tudi ždel sam zase, to tudi v Maribor. Poskrbeli bomo za upravno enoto, kar je še posebej zame, bom rekla, sem zelo ponosna na to, da bo Maribor tudi posebej končno dobil kot mestna občina, ki je izrazito podfinancirana tudi, zaradi, spet, vlade Janeza Janše, ki je takrat mestnim občinam odvzela s spremembo formule sredstva in jih namenila tem, ne vem koliko malim občinam, po 200 ljudi imajo občine, kajne, za to, da se tja kanalizira denar Maribor je tukaj utrpel zelo veliko škodo. Sedaj bomo z novo povprečnino, ki je že tako ali tako rekordna za vse občine že drugič to popravili, Maribor bo osem milijonov letno dobil več. Ni še čisto dobro, ampak je več, kot vse vlade doslej, namenjeno mojemu mestu. Da ne omenjam, potem še raznih drugih projektov. Po 20 letih bomo gasilcem v severovzhodni Sloveniji zgradili vadbeni poligon. Zanemarjali ste gasilce severovzhodne Slovenije 20 let, kjer jih je največ in kjer se poklicni in in prostovoljni izjemno dobro razumel. / nerazumljivo/ niste obnavljali nič. Vse to sedaj dela ta Vlada v dveh letih pa pol. In zdaj ne vem, če ima smisel da še razlagam, v SNG Maribor bo šlo šest milijonov za obnovo poleg 15 novih delovnih mest, ki so se zagotovile v okviru Ministrstva za kulturo. Se pravi, nič, pa zgradili smo atletski stadion, pa z / nerazumljivo/ in tako naprej, da ne naštevam dalje. In potem, če gremo še na splošne zadeve. Pač vemo, da je dolg Slovenije se v bruto domačem proizvodu znižuje in je pod povprečjem EU. Imamo rekordno zaposlenost in v okviru EU eno najnižjih stopenj brezposelnosti. Inflacija je pod povprečjem EU, to so pa zdaj fakti, Gospodarska rast je nad povprečje, napovedi za 2025-2026 so zelo dobre, gospodinjstva in gospodarstvo so praktično nezadolženi. Potem bančne vloge posameznikov in podjetij so rekordno visoki, čez 40 milijard evrov. Vedno več sredstev je v vzajemnih skladih, razvijamo kapitalski trg, vemo, da 250 milijonov za ljudske obveznice, prihajajo tudi občinske obveznice. Investicije v cestno in železniško infrastrukturo, rekordne. Začeli smo reševati stanovanjske stiske mladih, o tem so že prej povedale kolegice, dovolj. V času največjih kriz smo skrbeli in regulirali cene električne energije in tako naprej, se pravi, kvaliteta življenja v Sloveniji je po vseh kazalnikih visoka. Imamo razvito gospodarstvo, dviguje dvig plač v javnem sektorju, ki se bo tudi seveda prelil v povišano potrošnjo in v podjetja in imamo nizko stopnjo revščine in tako naprej. Veste, da ne bom v nedogled predal. Se pravi, ustvarjate neko famo, ki je ni, vi, ki ste imeli priložnosti pa si, kar se mene tiče se niste ravno izkazali. V redu. Hvala. Hvala. Tomaž Lisec, proceduralno. **TOMAŽ LISEC (PS SDS):** Ja, spoštovani podpredsednik, bile so izražene besede kdo ste vi, da si še upate odpirati usta, pa vas, spoštovani podpredsednik Državnega zbora, sprašujem ali je še smiselno, da se poslanci koalicije in tukaj verjetno je bilo mišljeno predvsem Poslanska skupina SDS še lahko oglaša pri naslednjih točkah dnevnega reda? Bom pa tiho, glede razprodaje državnega premoženja bomo sklicali nujno sejo Odbora za finance pa boste videli

Glede Fidesa se bodo verjetno pa oni oglasili, kdo je čigav. Skratka, spoštovani podpredsednik, da ne bom šel izven proceduralnega vprašanja: ali si lahko v tej uri in 15 minutah, ki so nam danes na razpolago in pa jutri v nadaljevanju te seje Državnega zbora še drznemo poslanci Poslanske skupine SDS odpreti usta? Najlepša hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Najprej naj vas opozorim: to ni bilo postopkovno. Sem pa kolegico Grgurevič prej že opozoril, če ste poslušali. Sicer gospa ni poslušala in ni prekinila svoje razprave, da ne more sugerirati, kdo sme govoriti pa kdo ne sme govoriti. V tem parlamentu smo pač enakopravni, tako da če mene sprašujete, seveda lahko govorite, če pa gospod Grgurevič sprašujete, vam bo pa kasneje odgovorila. Tako, da predlagam, da gremo z razpravo naprej. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da je še interes, odpiram prijavo. Prosim za prijavo.

Seveda, kolega Hoivik, vi lahko uporabljate katerikoli izraz želite, vprašanje je samo, kako na drugi strani ljudje razumejo ta izraz. Pa bom zaradi zapisnika uporabil Slovar slovenskega knjižnega jezika, ker vem, da vam je slovenstvo zelo pomembno. Eksces pomeni prekoračenje normalnega, prekoračenje dovoljenega. Za mene nobena ministrstva niso ekscesno zaposlovala, vi pa seveda svoj volilni mehurček lahko zadovoljujete, s katerikoli izrazi pač vam pade na pamet. Dejstvo pa je, da pač zaposlitve, konec koncev tako ali tako odobri Ministrstvo za javno upravo in kar se tiče kvot, nobena od teh, za katere ste jih obtožili, da ekscesno zaposlujejo, to ne drži. Lahko pa pogledamo prej, ker vam gre očitno Ministrstvo za solidarno prihodnost zelo v nos. Pred tem recimo se je na področju stanovanj ukvarjal sektor, v katerem je bilo zaposlenih šest. Rezultat tega imamo danes razsut nepremičninski trg, predvsem javnih neprofitnih stanovanj. In potem še, ko zelo veliko govorimo o tem, kako nam je do ranljivih skupin, vložite amandma, s katerim iz Ministrstva za solidarno prihodnost jemljete 12 milijonov, 12 milijonov iz stanovanjske dejavnosti. V bistvu gre za še en amandma, ki med drugim jemlje sredstva ranljivim skupinam. Jaz v bistvu sploh ne morem več verjeti, koliko je tega. Sredstva, ki jih želite s tem vzeti Ministrstvu za solidarno prihodnost, so namenjena subvencijam tržnih najemnin in te so namenjene osebam oziroma družinam, ki so sicer upravičene do javnega najemnega stanovanja, a ga žal niso dobile, ker jih je premalo - ker ste v preteklosti imeli samo šest zaposlenih. Tem družinam občine na to doplačujejo najemnino do tržne, ne, in država ta sredstva povrne. Občinam, za katere se vam tudi ne vem koliko gre, ta sredstva jemljete. In včerajšnja seja, ko je bila izpostavljena tudi stanovanjska problematika seje odbora, ravno ta sredstva, ta, ki jih zdaj spet jemljete nekaterim revnim družinam in posameznikom, blažijo stanovanjski problem, dokler seveda z novim ministrstvom z novimi sredstvi ne bo vzpostavljen vsaj delček normalnega trga. Seveda tega amandmaja ne bom podprl. Hvala.

Splošna razprava o proračunih vmes jo odnese čisto drugam, čeprav se nekateri trudijo, trudimo biti v duhu te vsebine, ki je na dnevnem redu. Proračun je prognoza porabe javnega denarja, menim, da je dobro pripravljen, pravilno uravnotežen vsaj v teh merilih, ki so tudi postavljena. Gre za izvajanje nujnih nalog, zakonskih obveznosti, investicij. Višji proračun, o katerem je toliko govora, pa tudi pomeni, da delamo, da več delamo in da bo potrebno še več delati, če za te zadeve zagotavljamo več sredstev. Proračun tudi pomeni, da se s tem spodbuja privatni sektor, ki je velikokrat tudi izpostavljen, da se skozi proračun nikjer ne reflektira delovanje. Zdaj kako postaviti proračun je pa seveda umetnost uravnotežiti potrebe ministrstev, potrebe tistih rednih odhodkov, ki jih imamo in seveda prihodke, ki jih dobimo. Kje dobimo prihodke? Največji delež je DDV, potem dohodnina, davek od dobička pravnih oseb, trošarine, pa ostali v stotinah milijonov prihodkov. Izmed teh prihodkov velik del predstavljajo tudi prihodki iz Evropske unije, 1,4 milijarde, od tega je tudi, ne boste verjeli, 121 milijonov sredstev, ki so namenska tudi za migracije, azil in podobne zadeve. In zdaj prihaja do tega na kakšen način potem želimo spremeniti proračun. Amandmaji 2025 in 2026 so skoraj identični opozicije. Jemlje se največ sredstev z denarno socialnih pomoči, socialnih transferjev, ne glede na to, da smo včeraj na seji odbora za socialo govorili o in o tem, kako socialni transferji pripomorejo k temu, da ublažimo težave, ki jih imajo ljudje. Drugič, največ sredstev se jemlje iz integracije migrantov nevladnih organizacij in celo v postavki stanovanja z 1 amandmajem 12 milijonov za gradnjo stanovanj. Jaz sem pa vesel, da je prioriteta tega proračuna, tudi prenova plačnega sistema zajeta tu notri. Plače tistih, ki so bili sedaj pod minimalno plačo in vse ostalo, kar zajema. Potem Sklad za obnovo Slovenije, v katerem smo že do sedaj preko 850 milijonov sredstev porabili, milijonov in seveda sto milijonov za stanovanja, ki so bila omenjena. Kompleksnost davčnega sistema, o tem smo tudi veliko včeraj govorili, na kak način zbirati sredstva, je pa seveda to, kako davek, na kak način ovrednotimo. In pri nas pač imamo DDV ovrednoten dosti nižje kot sosednje države. To je davek, ki ga plačajo vsi ljudje. Če govorimo o dohodnini, ki se v velikem delu vrne v občine preko rednih transferjev, ki jih država daje z višjo povprečnino dogovorjeno in celo s povišanimi sredstvi v procentu. Potem je potrebno imeti še v mislih odhodke državnega proračuna za potrebe ZPIZA in zdravstvene blagajne, to pomeni blagajna, pokojninska in invalidska skoraj celo dve milijardi, ena pa pol milijarde za pokojnine doplačil iz proračuna in seveda preko 500 milijonov za zdravstvene storitve. Menim, da je načrtovanje proračuna bilo izvedeno odgovorno. Hkrati pa, če se tudi sam malo ozrem na lokalno raven, sem vesel že tega, kar je kolegica Grgurevič povedala, mariborska bolnišnica, ki celotno regijo pokriva, ki skrbi za vse ljudi v regiji in velikokrat, ko govorimo o tem, kako regije dobijo denar iz proračuna, ne smemo gledati samo projektov, ampak je treba gledati tudi integralni del proračuna in seveda vse upravne enote, centre za socialno delo in tiste enote, ki so po ostalih regijah, ki tudi veliko sredstev dobijo. Konkretno na mojem rajonu pa sem lahko vesel za to, da imamo sredstva za **144. v občinah Kungota, Šentilj, Pesnica, da imamo tudi nekaj za ceste, nadvoza tovorni promet v Šentilju na primer, kjer je veliko hrupa in se tudi civilna iniciativa bori za to, da bi te stvari naslovili in seveda železniški promet, tudi nekaj kolesarskih poti, križišč, hkrati pa tudi za gospodarstvo v tistih naših regijah so se našla sredstva na podlagi razpisov in je kar nekaj podjetij deležnih teh sredstev. Sam bom seveda proračun podprl, želel bi si, da bi še več teh sredstev za lokalne projekte lahko izvedli, je pa za to potrebno tudi sodelovanje lokalnih skupnosti. Včasih žal, če smo na različnih političnih bregovih, to sodelovanje ni tako dobro, da bi lahko pripravili projekte in jih spravili v NRP. Seveda o 2026 v proračunu bo govora še verjetno tudi v naslednjem letu, ko bomo govorili celo o kakšnih rebalansih, pa bom takrat si prizadeval, da se tudi sredstva za rejništvo dvignejo, ker smo v fazi priprave novega zakona, ki bo verjetno tudi tam izrazil potrebe. Lani so bila sredstva povišana, pa še vedno menim, da bo potrebno še nekaj malega pridati.

najlepša hvala podpredsednik. Jaz bi se rad odzval na par insinuacij oziroma lažnivih pravzaprav direktno navedb s strani kolegice Grgurevič in tudi zavajanje s strani kolega Jakopoviča. Najprej grem h kolegici predsednici Odbora za pravosodje. Na spletni strani Golobove vlade iz aprila 2023 piše, pojasnilo glede odmernega odstotka znižanja pokojnin 2012, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ dva ni prinesel prikrajšanih prikrajšanja upokojencev z vidika odmernih odstotkov, temveč je ravno obratno, spoštovana poslanka, prinesel zaustavitev nadaljnjega padanja pokojnin, ki je bila posledica zniževanja odmernega odstotka v skladu s prejšnjo zakonodajo, prosim preberite si to, je sprejela Janševa vlada, druga Janševa Vlada, to je sprejel brez glasu proti 76 glasov za 4. 12. 2012 in glasovali so tudi za tak zakon aktualni minister Matjaž Han, predsednik Socialnih demokratov, aktualna ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ter Tamara Vonta, Maša Kociper, Matevž Frangež in Dejan Židan. In takrat je bilo pravilo in je bilo zmenjeno, ne kot sedaj in ja, predsednik Vlade Janez Janša, da tudi nekaj na opozicijo in je celotno takratno opozicijo prepričal, da so glasovali za tisti famozni ZUJF, toliko da veste pri čem smo in smo bili. Kar se pa tiče stanovanj, kolega Jakopovič. Drži. V Poslanski skupini SDS smo predlagali amandma, ki znižuje v letu 2026 postavko, ukvarjanje s prostorom oziroma postavka na Ministrstvu za solidarno prihodnost in smo ga namenili za gradnjo optičnih kablov oziroma tako imenovanega širokopasovnega omrežja. To drži. Ampak zakaj? Ker predvidevate sto milijonov evrov v letu 2026 dokapitalizacije sklada, ki se ukvarja z gradnjo neprofitnih stanovanj, 100 milijonov v letu 2025, 100 milijonov v letu 2026, v letih 23 in 24 pa 23 in 24, pa ste že tja dali 51 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. A veste kaj je rezultat, spoštovani kolega Jakopovič? Poglejte akt o ustanovitvi SSRS, kjer je bil spremenjen člen, ki govori koliko je namenskega premoženja Stanovanjskega sklada je malo manj kot 400 milijonov, se je dvignil v zadnjih dveh, treh letih na 475 milijonov evrov in to je vse. Zaradi teh 51 milijonov evrov v 2023 in 2024 in zaradi 2025 in 2026 proračunov v vrednosti 200 milijonov evrov, ne bo brez ustrezne zakonodaje niti enega novega neprofitnega stanovanja, to vam garantiram.

81 odstotkov novih zaposlitev v letu in pol na najmanjšem ministrstvu, ki prej ni obstajalo, je zame ekscesno zaposlovanje. To lahko podkrepim tudi z drugimi fakti. Vendar to ni dovolj. Berem pa poročilo Finance.si citiram: "Maljevčevo ministrstvo je v ta namen za nov zakon septembra izbralo svetovalca in strokovnega pomočnika preko javnega naročila. To je odvetniška družba Rojs / nerazumljivo/ Prelesnik in partnerji. Ti bodo svetovali ministrstvu 18 mesecev za 68000 evrov oziroma 82900,960 evrov z DDV. Torej v letu in pol bo Ministrstvo za solidarno prihodnost zapravilo, recimo piše 4600 evrov bruto na mesec za odvetniško pisarno, ki bo svetovala pri pripravi novega zakona kako potrošiti teh sto milijonov evrov za gradnjo neprofitnih stanovanj. Hkrati pa zaposlujete in tudi masno izplačujete dodatke novim kadrom na prej neobstoječem Ministrstvu za solidarno prihodnost. Hvala. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Ja, še je želja. Odpiram razpravo, prijavo. Postopkovno prej.

so samo v njegovi glavi, je rekel, me je obtožil, da sem zavajal. Jaz v njegovem razpravljanju nisem zaznal, da bi mi karkoli predstavil kje sem zavajal, tako da, zdaj če kolega me obtožuje, da zavajam pričakujem, da mi pove kje zavajam oziroma mu izrečete opomin. Ker te zadeve, ko si koga poslanec privošči, da vpleta z vsem, kar mu pade na pamet, so pač nesprejemljive. In če me obtožuje, da sem zavajal, naj pove kje sem zavajal, da bom lahko odreagiral ali pa mu izrečete opomin, jaz drugega ne vem. hvala, glede na to, da ste ga izzval, se bo verjetno prijavil v nadaljevanju pri razpravi. Tako da jaz mu opomina ne morem dati, ker ne vem ali je prav na vaju ali ne, to se bosta vidva v nadaljevanju, po moje zmenila. Tako da videl sem, da je želja še po razpravi in odpiram prijavo. Kdor želi še razpravljati, naj se prijavi.

glejte on je sam mene izzval, da razložim, zakaj se meni zdi, da na Ministrstvu za solidarno prihodnost, ki prej ni obstajalo, ki so ga državljani s 55 odstotki potrdili, ko so glasovali za zakon o vladi pred dvema letoma. In imam pravico obrazložiti in to se tiče proračuna 2026. To se tiče šestih mesecev oziroma treh mesecev v proračunu 2026, sicer gre za minimalni znesek v višini cirka 30000 evrov bruto, to drži za svetovanje odvetniški pisarni, ki bo poleg novih ekscesnih zaposlitev svetovala pri noveli Zakona o graditvi neprofitnih stanovanj. In ja, zame je to ekscesno zaposlovanje, še enkrat, ekscesno. Drži pa nekaj. To pa drži. Vlada oziroma Golobova vlada je zelo hitro, ko je prišla na oblast, že na začetku svojega mandata, torej v letu 2022 pripravila nov SKN, to je pravzaprav to so zaposlitve tako rekoč, kjer se načrtujejo zaposlitve in ga je povečevala in ga bo najbrž tudi za leto 2026 ekscesno povečala, ne rečem, da je to protizakonito, ima vso pravico, govorim o tem, kam gre davkoplačevalski denar. In če se spomnimo razprav, ki smo jih imeli v parlamentu tudi na soočenjih tako na nacionalnem mediju, kot komercialnih televizijah, sam sem zagovarjal, da je potrebno bilo pred dvema letoma zavrniti tisti zakon o Vladi, kajti s tem bo...

Vse te zaposlitve, ki jih zdaj po SKN opravlja vaša vlada, bodo ostale v letu 2026, ker vsi dobro vemo, da javni uslužbenci, ko so enkrat zaposleni, če so zaposleni za nedoločen čas, ostanejo v sistemu. In... Jaz nisem nič problematiziral tega. Problematiziral pa sem ekscesno zaposlovanje. In to je na ministrstvu, ki je prej v letu 2023 imelo 54 zaposlenih, zdaj jih ima 98 in napovedujem, da jih bo v letu 2026 imelo vsaj 120. Toliko za enkrat, hvala. Hvala lepa. Prej je predsednica rekla, da bo k vam hodila na vedeževanje. Jaz ne bom pojma, ker pojma nimate, pojma nimate nimate. Kar nekaj govorite o tri dni, samo za to, da govorite. Nič od tega, kar ste povedali ne drži.

odstotek od pokojnine iz 78 ali koliko, na 57, kar je, zaradi tega imajo tako nizke pokojnine. Potem pa še ni usklajevala, da pogledamo, 2012 brez uskladitve, 2013 so jim dali 0,1 procenta, torej 0,6 evra zraven, 2014 brez uskladitve, 2015 brez uskladitve. Tako, da... Zato rečem, seveda, ne prepovedujem kolegom, da odpirajo usta. To je figurativno rečeno, kako si dovolijo takšen blef tukaj izvajati tisti, ki so upokojence v tej državi najbolj škodili. Potem pa dalje, sedaj smo tukaj poslušali o nekih 4600 bruto, to pa mislim, da ni posebej visok znesek. Koliko je to neto za takšno svetovanje vrhunske neke odvetniške firme? Kaj pa je delal tisti minister Andrej Vizjak, ko sodnikom lomi jajca, tistim sodnikom vemo, tukaj se lomi jajca sploh tistim, ki Janeza Janšo, ki zdaj zbira prostovoljne prispevke zaradi Patrie, čeprav je avstrijsko sodišče pravnomočno ugotovilo, da je Riedl, posrednik pri nakupu, Janezu Janši prek posrednika in osebnega prijatelja Janeza Janše Zagožna obljubil 900 tisoč evrov stranki takratnega predsednika vlade Janeza Janše, če bo ta poskrbel zato, da bo razpis prilagojen Patrii in bo Patria posel tudi dobila. Riedl je 900 tisoč evrov Zagožnu tudi predal, ker je imel soglasje Janeza Janše. To je izrek pravnomočne sodbe avstrijskega sodišča, ne vem, krivosodja, torej avstrijskega očitno, ki... Ampak če gospod minister Janševe vlade s sodnikom tukaj lomi jajca v tej državi, pač seveda tukaj nismo prišli do epiloga, za razliko od Avstrije. No, sedaj sedaj pa torej, da vidimo kaj je še ta Andrej Vizjak, ki je tudi nagovarjal za razne svoje rabote, zaradi katerih bi moral v eni pravni državi verjetno nekdo kje sedeti, torej, da naj ne plačuje davkov, to je zahteval. Drugače pa je oddal tudi za več kot 600 tisoč evrov poslov gospodu, ki pa je zdaj član vašega satelita Logarja, torej Pličaniča, Pličanič, Senko Pličanič novi član Anžeta, stranke Anžeta Logarja, Demokrati, 600 tisoč evrov in pa tudi sklenila sta pogodbo 2 milijona, 2 milijona 400 tisoč bo sedaj dobil še v kratkem

če se spustimo na tak nivo, in jaz se bom spuščala pač ves čas, na žalost, saj me je v bistvu sram pred davkoplačevalci, ampak glejte, to ste vi in vaša stranka. Človek bi kaj rekel, ampak se bom vzdržal, tako da sprašujem, če želi še kdo razpravljati? Vidim, da je še interes. Odpiram prijavo. Besedo dobi gospod Andrej Hoivik. Izvoli. hvala lepa gospa državna sekretarka, gospa Jazbec ali kaj, kar sem jaz rekel, kar se tiče kolega Jakopoviča ali pa kolegice Grgurevič, ne drži? Prosim za odgovor. Hvala. Hvala. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je... Aha, gospod Horvat. Še kdo ni?

Obravnavamo, kot že rečeno, najpomembnejše dokumente te države za naslednje leto in za leto 2026. Morda smo premalo pozornosti, kolegice in kolegi, posvetili digitalizaciji, digitalni preobrazbi, veliko denarja v Evropski uniji je namenjeno za to. Digitalizacijo poslovnih procesov na splošno gospodarstva, bi naj prinesla in dejansko to imamo izkušnje prinaša tudi višjo dodano vrednost, kar je nenazadnje cilj vsake politike. Mi imamo na žalost, torej ta država ima na žalost, kar zadeva digitalno preobrazbo, kar precej nesreče, ne samo z ministrico, ne gre toliko za kadrovska vprašanja, ne bom zdaj govoril o tistih nesrečnih računalnikih, ki jih ne znamo kupiti, še manj razdeliti, niti ne bom govoril o super računalniku, govoril bom spet, tako kot običajno, o številkah. Včasih smo v Evropi imeli tako imenovani DESI indeks. Zdaj tega DESI indeksa ni več, imamo pa tako imenovano poročilo digitalnega desetletja za leto 2024. Evropska komisija je to poročilo objavila, ki vključuje analizo na evropski ravni za štiri področja digitalnega gospodarstva in družbe, digitalne kompetence, digitalna infrastruktura, digitalna preobrazba gospodarstva in četrto zagotavljanje digitalnih javnih storitev, ki izhajajo iz programa politike, ki se ji reče, namreč temu programu se reče pot v digitalno desetletje. In kje smo Slovenija, kje je Slovenija? Vemo, spremljali smo DESI indeks, še v času naše vlade je bil aktualen in smo ga na srečo dvignili, konkretno dvignili. Kot rečeno, zdaj imamo to poročilo, ki ga je podrobno analiziralo tudi združenje za informatiko in telekomunikacije. Želel bi si, da bi to poročilo obravnavali skupaj z ministrom ali z ministrico za digitalno preobrazbo. Zaenkrat tega nimamo. Imamo sicer začasnega ministra, ampak upam, da čim prej dobimo pravega ministra ali ministrico. No, za kaj gre? V Združenju za informatiko in telekomunikacije, to deluje namreč v v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, so pripravili analizo letošnjega poročila, torej poročila digitalnega desetletja za leto 2024. Splošna ugotovitev je, gospe in gospodje, da je stanje za Slovenijo alarmantno. Alarmantno. Saj smo še leta 2022 bili na 11. mestu, torej krepko nad povprečjem Evropske unije ter s pozitivnim trendom. V zadnjem poročilu smo po oceni tega združenja padli močno pod povprečje Evropske unije. In to je zaskrbljujoče. Mislim, da si Slovenija zasluži boljšo pozicijo tega poročila. Imamo ljudi, imamo znanje, imamo dobre šole, ampak tukaj pa nas mora skrbeti, in ta razprava gotovo spada tudi v proračunsko razpravo. Ključni težavi Slovenije, kar poudarja tudi poročilo, sta digitalizacija malih in srednjih podjetij in število IKT strokovnjakov oziroma strokovnjakinj. To je velik problem. Mi smo imeli v času prejšnje vlade strateški svet za digitalno družbo oziroma za digitalizacijo. Imel je kar nekaj dobrih rešitev, res dobrih, tam je bilo, mislim, da čez 40 strokovnjakov, v začetku tudi gospa Emilija Stojmenova Duh. Kasneje je iz nekih smešnih razlogov zapustila ta strateški svet - škoda, bi se lahko še kaj naučila. Na področju digitalizacije gospodarstva je Slovenija pri večini kazalnikov pod povprečjem Evropske unije, na treh pa čisto na repu. Čisto na repu. Kot nekdo, ki je delal četrt stoletja v informatizaciji, poslovnih procesov sicer, sem tukaj zelo, zelo razočaran. Tudi trend v zadnjih dveh letih je močno negativen. Še leta 2022 na področju digitalizacije gospodarstva bila Slovenija na 9. mestu, v EU na 9. mestu in s tem precej nad povprečjem Evropske unije, zdaj pa je po oceni imenovanega združenja na 18. oziroma 19. mestu v Evropski uniji. To nam ne more biti v ponos in tukaj nas čaka zelo hitro naloga, ukrepi, ki bi to zadevo popravili. In če nam je gospod Golob še kot torej v času volilne kampanje povedal, da mora biti cilj, razumel sem cilj slovenske politike, dodana vrednost na zaposlenega 100 tisočevrov, potem brez tega ne bo šlo, brez digitalizacije gospodarstva po mojem trdnem prepričanju ne bo šlo. Podatek, ki sem ga zdaj povedal, da smo glede digitalizacije gospodarstva v EU na 18. oziroma 19. mestu, ta podatek ne preseneča. Ne preseneča, saj v Sloveniji v zadnjih dveh letih podpori digitalizacije gospodarstva, še posebej malim, srednjim in srednjim podjetjem ne posvečamo dovolj virov. Mnogi v preteklosti uspešni instrumenti, vavčerji in drugi že več kot dve leti stojijo, novih pa tudi ni. Ni. Res je, da smo imeli dejansko na tem ministrstvu, ki je za to pristojno, neke vrste mrtev tek za zadnje leto in je potem tudi logično, da rezultatov ni. K temu lahko dodamo še dejstvo, da je iz naslova načrta za okrevanje in odpornost le 20 odstotkov namenjeno digitalizaciji, od tega kar približno 80 odstotkov za digitalizacijo javnega sektorja, torej minimum za gospodarstvo, in to je problem. Kako bomo potem dosegli dodano vrednost na zaposlenega 100 tisoč evrov? Ne bomo, ker trend ni dober. Kaj se da narediti do konca mandata, bo povedal minister, pristojen za digitalno preobrazbo, ki ga, upam, da dobimo, tistega, ki bo delal ki bo delal to 24 ur na dan, 24 ur. Prav tako je iz evropskih kohezijskih sredstev za podporo digitalizaciji MSP namenjeno izjemno malo denarja. Lahko pa pohvalimo, da je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport iz naslova načrta za okrevanje in odpornost objavilo razpis za digitalizacijo velikih podjetij že leta 2022 in so projekti v teku. V obdobju, ko se vsi zavedamo transformativne vloge digitalnih tehnologij in njihovega ključnega vpliva na produktivnost in konkurenčnost, država investira drugam, se pravi, ima neprave prioritete, za to gre. In to je lahko velik problem in je problem. Država investira drugam. Na primer na področju podatkovne analitike, in podatki so ključni, smo se znašli prav na repu Evropske unije. Potrebne so naložbe v inovacije in razvoj, predvsem pa spodbude za podjetja, da vključijo digitalne rešitve, kibernetsko varnost, podatkovno analitiko in umetno inteligenco v svoje poslovne procese in razvijajo nove produkte in storitve na tej osnovi. lahko pripišemo tudi pomanjkljivemu dialogu z deležniki, ki poznajo stanje in potrebe gospodarstva. Kdo zdaj vodi ta dialog? Ali kdo pozna? Nihče, kajne? Torej, ja, seveda ne, ker dialoga ni. Na področju digitalnih kompetenc je stanje prav tako zelo slabo, saj smo razen na enem kazalniku pod povprečjem Evropske unije. Najslabše pa smo se odrezali po številu IKT strokovnjakov, kjer smo šele na 25. mestu, za nami sta samo Grčija in Romunija. Tudi trend zadnjih dveh let je negativen in nam ga torej ni uspelo obrniti. Na tem mestu bi ponovno želeli opozoriti, da je Slovenija na repu evropskih držav glede uvajanja obveznega predmeta računalništvo in informatika v osnovne in srednje šole, kar bo dolgoročno še poslabšalo naše zmožnosti in mladim otežilo enakopravno vključevanje v digitalno družbo. Ko je naš strateški svet za digitalizacijo to predlagal, torej obvezni predmet računalništva v osnovni šoli, se je druga stran, politično gledano, druga stran smejala. Ja, tisti, ki so letos gospe in gospodje šli v prvi razred osnovne šole, bodo delali v poklicih, ki jih danes še ne poznamo. Tako hitro se ta svet razvija. Nekoliko boljše je področje digitalnih javnih storitev, da ne bo samo negativno, je treba tudi pozitivno povedati, da smo, da bomo lažje počivali to noč, nekoliko boljše je torej področje digitalnih javnih storitev, kjer je Slovenija napredovala na področju e-zdravja, vendar ocenjujemo, to združenje namreč, da smo tudi na tem področju v zadnjem letu nazadovali in da smo pod povprečjem Evropske unije, saj so evropske države napredovale hitreje od nas. To potrjuje tudi eGovernment Benchmark. Ena izkušnja, ki jo imamo mi vsi, ko smo hvala bogu lahko šli, nekateri najbrž še boste, na preventivni zdravstveni pregled, je bilo potrebno poklicati ali pa pisati svojemu osebnemu zdravniku, da je fizični karton posameznika dal v kuverto in ga po klasični pošti poslal na določen naslov. V tretjem tisočletju, lepo vas prosim! Ko sem nekdanjega ministra za zdravje in prej generalnega direktorja UKC Ljubljana spraševal, ali je res, da vsaka etaža v UKC Ljubljana ima svoj informacijski sistem, je rekel ni res. Vsaka etaža ima nekaj informacijskih sistemov v UKC Ljubljana. To je, to je, to je katastrofa. To lahko pri polni zavesti trdim, ker kot rečeno, sem se nekoč ukvarjal z informatizacijo poslovnih procesov in to ni drugega, kot kot informatizacija poslovnega procesa. Edino področje, kjer smo ohranili pozicijo znotraj 27 držav članic EU in smo po naši oceni še vedno nad povprečjem, je področje digitalne infrastrukture, kjer je Slovenija napredovala predvsem na področju mobilnih omrežij 5G. Torej, velika naloga nas čaka na tem področju, ali bo to, ali se bo te naloge kdo lotil, ne vem, ali iz proračunskih dokumentov izhaja, da dejansko želimo pomagati pri digitalizaciji gospodarstva, družbe in s tem predvsem, kar zadeva digitalizacijo gospodarstva, dvigniti dodano vrednost na zaposlenega, tega odgovora na to vprašanje jaz danes ne vidim, ne vidim, upam, da ga dobimo enkrat tam v začetku leta 2025, ko pa bo do konca mandata

Opozicija pravi, da so prihodki v proračunu 26 preoptimistični, prihodki v proračunu so izračunani oziroma smo jih napovedali na podlagi jesenske napovedi UMAR, ki je v skladu z zakonodajo, s previdnostjo, da mora biti ena inštitucija neodvisna od vlade, tista ki napove makroekonomske indikatorje, podlaga za napoved prihodkov, tako da, kot vam je razložila direktorica Urada za makroekonomske, kako oni sestavijo to napoved, kaj pri tem upoštevajo, katere scenarije, kako jih obtežijo, da upoštevajo tudi stanje v svetu, tega ne bi ponavljala. Gospod Lisec. Rekli ste, da so, da ko gledate proračuna, proračuna ja, da so iste prioritete. Tega nisem čisto dobro razumela, se mi zdi, da je prav, da so prioritete take, da ni vsako leto nekaj drugega prioriteta, in vse te razprave, ki so bile v vseh, mislim da je vložene 7 ur razprav o proračunu 2026 že na Odboru za finance, koliko šele v bistvu po vseh drugih odborih, in je v bistvu prav, da se te teme, ki določajo posamezne proračune, da se o njih govori, da se ve kaj so prioritete. Tako da, spraševali ste o Zakonu o Šaleški dolini, če sem vas prav razumela. Državni sekretar z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj vam je na sobotnem odboru citiral se kateri zakoni se pripravljajo, se pravi, to so zakoni, ki so v pripravi, zakonov, ki so v pripravi v predlogih proračunov ne vidite, je pa dejstvo, da imamo na voljo iz naslova evropskih sredstev iz sklada za pravičen prehod 235 milijonov za te namene. Tako, da jaz verjamem, da so med evropskimi sredstvi resorji, ki načrtujejo ukrepe na tem področju, torej med vsemi temi evropskimi sredstvi, o katerih smo govorili, tudi sredstva tega sklada za pravičen prehod. Glede plač. Učinek plačne reforme v posameznem letu je približno 350 milijonov letno za vse javne finance. Torej, plače se ne financirajo samo iz državnega proračuna, financirajo se za neposredne proračunske uporabnike. Te vidite prav na kontih 400 in 401, potem se financirajo za posredne proračunske uporabnike, te vidite na kontu 413 in približno 60 procentov od vseh plač v javnem sektorju se plača iz državnega proračuna,

plače za zdravstvene delavce, in sicer te njihove plače so v cenah zdravstvenih storitev, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije plača izvajalcem teh storitev. plač je pa plačanih še iz drugih virov iz tržnih dejavnosti, iz, ne vem, RTV prispevka in tako in Ne vem, če še res nismo dovolj govorili o dolgotrajni oskrbi. Lahko ponovim še enkrat. Dolgotrajna oskrba bo imela pet storitev, ena je že uveljavljena z letošnjim letom, ostale se postopoma uveljavljajo v letu 2025 in bodo dejansko v celoti uveljavljene v letu 2026. Sredi leta 2025 začnemo plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki se bo zbiral v zdravstveni blagajni kot ločen steber zavarovanja, tudi tam bo tisti, da rečemo, celoten znesek, torej za celoletni znesek prvič zbran v letu 2026, tako da glede na predvidevanja pristojnega resorja, to je Ministrstvo za solidarno prihodnost ocenjujejo, da bodo glede na število uporabnikov posamezne storitve v letu 2026, ki bo prvo polno leto izvajanja, bodo za te uporabnike bo potrebnih 747 milijonov evrov, s prispevkom, ki ga bomo plačevali, bo pa zbranih 640 milijonov evrov. Razlika se bo pokrila iz državnega proračuna,

Potem ste spraševali o zdravju oziroma, da ste iskali na zdravju helikopterje, denar za helikopterje za nujno medicinsko pomoč. Ta dva helikopterja bo kupilo Ministrstvo za notranje zadeve. V letošnjem letu naj bi dalo šest milijonov avansa, v letu 2026, ko naj bi prišlo do dobave, pa še 30 milijonov in pol in to boste našli na postavkah Ministrstva za notranje zadeve. Vprašali ste, kako komentira minister za gospodarstvo, turizem in šport, kako komentira oziroma kako ocenjuje, da je ostal brez tretjine proračunskih sredstev za leto 2025? Tu vas nisem čisto dobro razumela, ker smo vseeno zdaj pri proračunu 2026, ampak kot smo tudi pojasnjevali, v letih20 23 in 2024 čakajte, zdaj bom pravilno leta, sem povedala, je res že pozno, ja, v letu 2023 so bile, torej je bilo na ministrstvu, so bile subvencije za energetsko draginjo in prvi val popoplavnih ukrepov v gospodarstvu za sanacijo. Tudi v letu 2024 je še preostanek te škode, ki je nastala v gospodarstvu in jo financira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport iz svoje postavke, se pravi gre za neko, bomo rekli, nek enkraten dogodek, ki dvigne letno porabo, ocenjeno letno porabo. In zato sta potem proračuna 2025 in 2026 ustrezno nižja, ker ni tega enkratnega, enkratnega dogodka, da rečem. Še drugi razlog zakaj se ne da čisto točno primerjati posameznih resorjev je, če ne poznate vira, zato, ker evropska sredstva, to smo danes že večkrat povedali, so najprej načrtovana pri resornem, torej pri organu upravljanja, to je pri ministru za kohezijo in regionalni razvoj. To ministrstvo je organ upravljanja in sredstva, ki se načrtujejo iz večletnega finančnega okvira v posameznem letu se lahko načrtujejo ali pri tem ministrstvu ali pa pri potem pri posameznem ministrstvu, če je organ upravljanja že izdal odločitev o podpori. In se že ve, za katere projekte znotraj posameznih resorjev se bo ta denar porabljal. Tako da to sta dva glavna razloga, bomo rekli, ti enkratni intervencijski stroški in pa EU sredstva, zakaj so lahko v bistvu, načrtovana sredstva po posameznih resorjih različna. Potem ste pa omenjali še kazenske sankcije in URSIKS, se pravi, upravo za tole izvrševanje kazenskih sankcij in ste tudi ugotovili, da v letu 2026, da je njihov proračun, če če sem vas prav razumela, nižji. Torej, razlog, ki ga vem jaz, je, da so v letu 2025 na Ministrstvu za pravosodje, ki je krovni organ in je Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, je organ v sestavi tega ministrstva. Torej, v letu 2025 naj bi dokončali ta zapor Dobrunje. In v bistvu v resorju, ki ima tak, bomo rekli, preprost finančni načrt, kjer imajo denar v bistvu za svoje plače, za delovanje in za investicije, je potem spet taka enkratna investicija, da rečem tisto, kar potem vpliva na proračun posameznega leta in ni nujno, da se vleče v prihodnja leta. Kot zmagovalca pa ste spet govorili o letu 2025, verjetno ste mislili 2026, torej kot zmagovalca tega proračuna ste navedli Ministrstvo za delo in Ministrstvo za solidarno prihodnost. Če Če bi vprašali mene kdo je zmagovalec tega leta bi ne imenovala teh dveh ministrstev, seveda je odvisno, kako zdaj to gledamo nominalno, ali gledamo kdo je nominalno dobil največ ali kdo je relativno za nekaj porasel? Ampak kot rečeno, vedno vedno te številke, ko jih tolmačimo, je treba poznati vsebino in kaj je zadaj. V končni fazi, Ministrstvo za finance vedno izgleda tisto ogromno ministrstvo, ampak kot vam vedno sproti potem pojasnimo, se zdaj, vaša vlada je tako zastavila, se preko Ministrstva za finance izločajo vsa sredstva za mehanizem za okrevanje in odpornost in je zato v bistvu ta del, ki se financira preko proračunskega sklada, nekoliko težje sledljiv v samem Gospod Hoivik je tudi v bistvu veliko razpravljal o dolgotrajni oskrbi, pa mislim, da so res zelo dobro povedali tako poslanci, kot v bistvu tudi državni sekretar, da bo šlo v bistvu od leta 2025 dalje za prispevek, ki bo ob tej zajamčeni pokojnini znašal 7,5 evra, medtem ko bo upravičenec, ki bo bival v domu starejših občanov in ki recimo zdaj plačuje 1200 oskrbovalnine, bo potem plačal, da rečem samo še ta hotelski del. Ta hotelski del znaša nekih, vem, 800, dobrih 800 evrov in razliko za teh 7,5 evra premije, da rečem, mu bo potem to razliko do polne oskrbovalnine pokrilo to zavarovanje, tako da jaz mislim, da s tega vidika je ta enačba zelo zelo ugodna. Gospod Gladek, vi ste pa govorili o matematičnem proračunu. Vedno vam priznamo, da je proračun, ki se dela za leto T+2 še bistveno težji, Ta proračun se dela poleti in poleti mora že vse uganiti kaj se bo zgodilo do konca prihodnjega leta. Se pravi, že račun za T+1 konkretno za 25 je težko sestaviti,. Tako da tisti, ki je potem še za eno leto kasneje, ga enostavno spremlja toliko več negotovosti, da je težje, a ne? Matematični je. Zdaj mislim, da verjamete, ker je tudi Fiskalni svet potrdil kako znamo napovedati prihodke, tako da mislim, da tej prihodkovni strani verjetno verjamete. Za odhodkovno ste pa rekli, da jo tako potem pač malo tam pregnetemo da gre, da gre, da se številke nekako ujemajo. Zdaj govorili ste, da bo to proračun, ki bo mina za prihodnjo Vlado, pa sem se potem dejansko spomnila, kakšna mina je bil proračun 22 za to vlado, zato, ker je prejšnja vlada tudi po sprejemu proračuna za leto 2022 je nadaljevala s sprejemanjem protikoronskih ukrepov in z torej dodeljevanjem razno raznih, ja, pod krinko ali pa pod, ni bila pravila, nisem uporabila pravilne, pravilnega izraza, ampak pač pod, ja, pod, kako kot da je šlo za protikoronske ukrepe, je v bistvu trošila in trošila in je v bistvu že do poletja potrošila vso rezervo za nepredvidene namene in je še naprej dajala dodatne pravice in v bistvu preudarna Vlada bi pripravila rebalans tistega proračuna, ne pa da so potem okostnjaki padali iz tistih omar še, še dejansko do jeseni, ko je bilo potem treba tisti proračun v bistvu zaustaviti in ga postaviti na novo. Tako da jaz čeprav je priprava, bom rekla, vsakega proračuna, je napovedovanje prihodnosti, vi ste zdaj v tej rubriki, ko ste precej razpravljali o napovedovanju prihodnosti, bi v tem trenutku dodala samo še eno napoved, da danes nikakor ne poteka zadnja razprava o proračunu 26. Poslanci boste prihodnjo jesen definitivno sprejemali njegove spremembe, če jih ne boste dobro postavljali, potem bo v bistvu sledil še v letu 2026 njegov rebalans. Tako da jaz mislim, da so tista tehnična ali splošna matematična vprašanja, ki so se nanašala na proračun. Mogoče še gospodu Horvatu, sicer ste zdaj na koncu razvili to razpravo na temo digitalizacije ste tudi rekli, da ne pričakujete odziva oziroma jutri bodo seveda dopoldne spet tukaj moji kolegi, pa bomo lahko še kakšno besedo na to rekli. Drugače je pa glede tega, saj ste odgovorili že tudi sami, 20 procentov od načrta za okrevanje in odpornost je namenjeno digitalizaciji. To je načrt, ki ga je postavila prejšnja vlada, tako da me zdaj čuti ko pravite, da je, da je napačno usmerjen ta denar za digitalizacijo oziroma rekli ste, da ga gre samo, da ga gre premalo v gospodarstvo. Tako da jaz vem in tudi zdaj je prišel še en kolega sem, da se, torej, da razpisi za temo digitalizacije in malih podjetij in večjih podjetij potekajo, vsebina je v rokah resorjev, ampak 20

da mora biti namenjen digitalizaciji je bil tako, da vsebina je v rokah resorjev. Jaz vem, toliko poznam, da se pripravljajo tudi tudi spremembe kurikulov, tudi torej v smeri torej uvedbe digitalizacije v šole, kot rečeno. Kako daleč so ti projekti, z mano ne morete razpravljati. Samo toliko, da povem, da je to. Hvala lepa.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 Glasovanje o splošnem delu dopolnjenega predloga proračuna bomo v skladu s časovnim potekom seje opravili jutri v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo posebnega dela dopolnjenega predloga proračuna. Sprašujem, če želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo o posebnem delu dopolnjenega predloga proračuna. Prehajamo na razpravo o vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. november 2024, ki je bil objavljen na e-klopi. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1540 Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Podpora manjšinam Poslanske skupine SDS. Je želja po razpravi? Želi kdo razpravljati k temu amandmaju? Ne. Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo pri tem amandmaju. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1630 Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem porabniku. V razpravo dajem pod podprogram Razvoj širokopasovnih omrežij ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. S tem zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Promocija slovenskega gospodarstva za tuje trge ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo pri tem amandmaju. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1912 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2030, Ministrstvo za pravosodje ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Krepitev inovativnosti in tehnološki razvoj ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2180 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Spodbuda, spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne in zaključujem razpravo pri tem amandmaju. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2330, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku v razpravo dajem podprogram Upravljanje kmetijskih zemljišč ter amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi kdo razpravljati? Ja, kolega Horvat. Še kdo? Ne. Kolega Horvat, imate besedo. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, gospod podpredsednik.

bolj točno prekmurskih in prleških, torej na levem in desnem bregu reke Mure, z uporabo vode iz reke Mure. To je reka, ki je zelo vodnata in je dejansko ne eksploatiramo. Ta Državni zbor je, sicer ne po volji Nove Slovenije, sprejel sicer nek dokument, da se hidroenergija Mure ne sme uporabljati za proizvodnjo električne energije. To se mi zdi koncentrat norosti, ampak tako je pač odločila večina. ampak tukaj zdaj gre za proizvodnjo hrane, gre za kmetijstvo, gre za še enkrat žitnico Slovenije. In gre za, kot pravi stroka ali bolj točno Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, za približno 15 tisoč hektarjev polj, ki jih bomo v naslednjih letih, razen če se bodo klimatske spremembe drastično spremenile na boljše, jih bomo izgubili. Torej amandma predlaga zagotovitev nujno potrebnih začetnih sredstev za izvedbo regionalnega razvojnega projekta Namakanje iz Mure. Ja, res gre za regionalni razvojni projekt, se pravi projekt regionalnega pomena. Pomurski župani so na 103. redni seji Sveta pomurske razvojne regije 8. Maja letos sprejeli sklep, da projekt namakanja uvrstijo med ključne regijske projekte v okviru regionalnega razvojnega programa Pomurja za obdobje do leta 2027. Še več, naš državnozborski Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na terenski seji 15. maja letos,

Citiram:" Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za naravne vire in prostor, da na podlagi ustanovljene delovne skupine nadaljujeta z aktivnostmi na področju namakanja kmetijskih površin na območju Pomurja v okviru projekta namakanje v Pomurju". V Pomurju je bilo zaradi suše v zadnjih 50 letih za približno 50 milijonov evrov izplačane škode. vzpostavitve namakalnega sistema se pod vprašaj postavlja prihodnost kmetijstva v vzhodni Sloveniji, saj se je od leta 2005 do leta 2022 število kmetij na območju Pomurja iz približno 9 tisoč 600 kmetij zmanjšalo na 6 tisoč kmetij. In teh 50 milijonov, o katerih govorim, škode je približno ena tretjina ocenjene investicijske vrednosti tega projekta. O strateškem pomenu izgradnje namakalnega sistema priča tudi soglasje strokovne javnosti, večine kmetov in politike, saj bo izgradnja zagotavljala stabilnost pridelave v kmetijstvu, ki bi s takšnim projektom bila dolgoročno zmožna kljub vremenskim izzivom tako količinsko kot kakovostno. S tem bi bila panoga deležna večje mere zanesljivosti in zaupanja. Lažje bi bilo načrtovanje za prihodnost, investiranje in sklepanje dolgoročnih partnerstev. Kmetijska dejavnost bi se povečala, kar pomeni nova delovna mesta in nadaljnjo gospodarsko rast. Zato bi že v letu 2025 bilo nujno po naši oceni zagotoviti en milijon evrov in zato tudi predlagamo, da se tudi v letu 26, 2026 za projekt zagotovi en milijon evrov. Neresno je s strani države, da je ta projekt, tako pomemben za regijo - če jo državna politika ima še za svojo regijo -, da ne zagotovi niti ficka denarja, niti centa v naslednjih dveh letih.

ampak to je pač naš predlog, ki torej ni zrastel na zelniku Nove Slovenije, še najmanj na mojem, povedal sem, Svet Pomurske razvojne regije. In če imamo parlamentarno demokracijo, (nadaljevanje) kmetijstvo je naložil dvema ministrstvoma, da nekaj naredita na tem področju in ne naredi se nič, potem, glejte, potem to ni parlamentarna demokracija, potem je to neka pišmeuhovska demokracija. Če bi to kakšen župan najlepšega mesta baje v Sloveniji oziroma na svetu zahteval, bi dobil najbrž dvakratni, trikratni znesek. Mi zahtevamo in predlagamo, nič ne zahtevamo, predlagamo Državnemu zboru, ki je srce parlamentarne demokracije, da zagotovi vsaj nekaj finančnih sredstev, štartnih finančnih sredstev, da se bo ta projekt peljal, razen, če mislite, da bo zdaj, da se bo vse to delalo pro bono, ne vem, bo bolj težko, čeprav smo s samoprispevki v Prekmurju veliko naredili, morda bomo še to, pa hvala.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 Prehajamo na proračunskega uporabnika 2431, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ter na razpravo o vloženih amandmajih pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ter 25 amandmajev Poslanske skupine SDS in 6 amandmajev Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2561, Direkcija Republike Slovenije za vode ter na razpravo o vloženih amandmajih pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram upravljanja z vodami ter dva amandmaja Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2718, Urad Republike Slovenije za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu ter na razpravo o vloženih amandmajih pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni ter tri amandmaje Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2720, Ministrstvo za solidarno prihodnost ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku.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 Prehajamo na proračunskega uporabnika 3340, Ministrstvo za kulturo ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. razpravo dajem podprogram Promocija in razvoj slovenskega jezika ter amandma Poslanske skupine SDS pri tem podprogramu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. S tem zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 3350, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter na razpravo o vloženih amandmajih pri tem proračunskem uporabniku. razpravo dajem podprogram Izvajanje osnovnošolskih programov ter tri amandmaje Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 3360, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. razpravo dajem podprogram Študentski domovi ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo. Glasovanje o amandmajih in posebnem delu dopolnjenega predloga proračuna bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo načrta razvojnih programov. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

in če se strinjate, sicer par minut prej prekinjam tudi sejo Državnega zbora, ki jo bomo jutri nadaljevali s 4. točko dnevnega reda, to je obravnavo Predloga odloka o dopolnitvah odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja za obdobje 2025-2027. Ob 9. uri je nadaljevanje seje. Hvala za potrpežljivost in lahko noč.